Predstavnik predlagatelja državni tajnik Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Branko Vukelić, izvolite obrazložiti prijedlog odluke. se. **Vranković, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjene dame i gospodo saborske zastupnice i zastupnici. S ovim zaključkom od 2. listopada 2007. godine Gospodarsko-socijalno vijeće Republike Hrvatske pokrenulo je inicijativu da se 21. siječnja dan kada je 1994. godine potpisan Sporazum o osnivanju nadležnosti i djelovanju Gospodarsko-socijalnog vijeća proglasi Danom socijalnog partnerstva. Slijedom navedenog Vlada Republike Hrvatske predlaže ovom Saboru Nacrt